Hvala vam lijepo Poštovane zastupnice i zastupnici, sve vas najljepše pozdravljam, pozdravljam i predsjednika Vlade, potpredsjednike Vlade i ministre koji su ovdje s nama. Na redu je: - Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske. Predlagatelji su 33 zastupnice i zastupnika u HS na temelju čl. 116. Ustava 116. Ustava RH i čl. 125. Poslovnika HS. Vlada je dostavila očitovanje. Prije nego što dam riječ predstavniku predlagatelja poštovanom kolegi Penavi za riječ se javio kako bi obrazložio stanku kolega Grbin, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. U ime Kluba zastupnika SDP-a tražim stanku od, koliko god je potrebno, ali najmanje 10 minuta, prije svega kako bi zastupnici vladajuće većine među sobom ako još ima ikakvih dvojbi utvrdili tko je famozni AP, onaj AP koji se pojavljuje u jednom spisu koji je odmah nakon toga završio u ladici državnog odvjetništva, no šalu na stranu. Hrvatska je zemlja koja ima brojne probleme, čuli smo ovaj tjedan da je među 15 najrazvijenijih zemalja u svijetu, volio bih da je to istina, svi bi volili da je to istina, al bojimo se da nije, bojimo se da je istina bitno drugačija, da je istina da je Hrvatska na razini EU pri dnu kada govorimo o novcu kojeg građani imaju za potrošiti i kojeg građani imaju za život, a da je s druge strane pri vrhu po korupciji, po korupciji u koju je direktno upleten AP i njegova svita, AP koji nas je prije nekoliko godina slavodobitno uvjeravao kako ima famozne radare i istančani osjet za korupciju, međutim taj istančani osjet ne funkcionira kad se ona događa u njegovom uredu. Svakoga dana u medijima možemo čitati o novoj aferi i o novoj priči, sve vode prema uredu famoznog AP, od softvera, od INA-e, od SMS poruka, puno hvala to je bitno kolega, sve vodi prema famoznom AP i upravo zato danas o tome moramo razgovarati, moramo razgovarati o tome kako se Hrvatska vodi i u što se vodi i tko je za to odgovoran, a kod glasanja svako po savjesti,

dakle brojne afere postoje i u SDP-u, ključna afera koja muči SDP i ugrožava i onemogućava ujedinjenje ljevice je GP, Peđa Grbin, 50 tisuća kuna si uzeo neovlašteno iz državnog proračuna ili da pojednostavnimo, gdje su pare? Kolega Zekanović, ovo nije bila povreda poslovnika nego replika, pa dobivate opomenu. Sada je na redu kolega Pavić, isto tako povreda poslovnika. **Pavić, Marko kolega Peđa Grbin fascinantno mi je ta suglasje i danas imamo koaliciju ljevice i desnice koje su ovdje došli s ovim potpisima, a vi i vaša stranka Socijaldemokratska, niste socijalni, samo ove godine smo digli minimalnu plaću 56 eura, 2011. vi ste dizali ispod 2 eura, niste demokratski tri puta ste raspuštali Zagrebački SDP, ostali ste samo partija i to ćete ostat na 12%. obrazloži prijedlog kolega Penava, izvolite. I molim vas samo dakle da ne bi bilo zabune kao prošli puta popisuju one zastupnike i zastupnice koji se javljaju da koriste sistem jedan zastupnik oporbe, jedan zastupnik većine, a vas molim da duže držite pločice da ne bi bilo grešaka, hvala vam. Izvolite kolega Penava. Hvala vam lijepo poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovani predsjedniče Vlade RH sa suradnicima, poštovani predstavnici medija. U uvodnom dijelu prijedloga za pokretanjem pitanja povjerenja g. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade RH, ono što sam dužan reći, a to je na tragu ovog što je kolega Pavić rekao. Da točno je, nas kolega i kolegica iz 12 oporbenih stranaka se našlo na istoj strani, iz 12 različitih stranka, ali i svjetonazora i pogleda kako na svijet, tako na život, a onda naravno i na Hrvatsku odnosno kako Hrvatska treba izgledati, međutim upravo iz konteksta različitosti kuta je jako dobro za promisliti i razmisliti da nas je okupila jedna ideja i jedna misao, a to je da RH ne stoji dobro, da RH ne ide u dobrom smjeru i da smo sve svoje razlike bili u stanju prevladati kako bi ukazali na tu pogubnu činjenicu, činjenicu o kojima svjedoče toliki dokazi na svakom koraku da je gotovo nemoguće hodati danas kroz život u Hrvatskoj i ne spoticati se o njih. Tako da prije svega zahvaljujem svima kole…, svim kolegama iz oporbe i nezavisnima i iz oporbenih stranaka na podršci ovom Prijedlogu, a u obrazlaganju prijedloga krenit ću od one prve, a zapravo i ključne stvari. Kako je navedeno u samoj pisanoj formi prijedloga, stvaranje koruptivnog ozračja u RH, stvaranje koji svoje posljedice ima na svekoliki život u RH, počevši od onih najgorih stvari, a to je demografski slom kojem svjedočimo u RH pa do pa do pada životnog standarda koji opterećuje naše građane iz dana u dan sve više i tome izgleda da nema kraja dokle god nešto ne promijenimo u RH. Što Što trebamo promijeniti? Mislim da je suština ovog Prijedloga jasna u kojem smjeru treba ići. Nabrajati afere pojedinačno bilo bi suludo zbog ogromnog broja, ali i obima, ali ipak, one najvažnije je nemoguće izbjeći pa ću kreniti od one najvažnije, od tvrtke INA koja kroz svoje poslovanje značila više od 20% BDP-a u RH, INA-e za koju predsjednik Vlade g. Andrej Plenković na Badnjak 2016. reći, citiram, Vlada će pokrenuti proces otkupa cjelokupnog udjela MOL-a u INA-i prema modelu koji smo već razradili, koji je financijski održiv, a koji u konačnici neće povećati javni dug RH. Moja odgovornost prema hrvatskoj javnosti je, da iako je danas veliki kršćanski blagdan, obavijestim o strateškoj odluci Vlade RH o kupnji INA-e. Još negdje pred kraj, dakle prosinca 2017. g., tadašnji ministar Ćorić, naravno po nalogu Vlade, pisano je potvrdio u Nadzornom odboru INA-e da bi zatvaranje sisačke rafinerije bilo protivno interesima RH, naglašavam, ministar Ćorić predstavljajući stav RH pisano daje izjavu na nadzorni odbor da je zatvaranje sisačke rafinerije bilo protivno interesima RH. Par mjeseci samo nakon toga, u kolovozu sljedeće godine, 2018. isti taj ministar na inicijativu predsjednika Vlade, g. Andreja Plenkovića, potpisao je memorandum o razumijevaju kojim se omogućuje transport hrvatske sirove nafte u Mađarsku, a već 12. prosinca 2018. e-mailom članovima nadzornog odbora naredio zatvaranje rafinerije u kojoj se do tad prerađivala hrvatska nafta, čemu su se upravo ti članovi nadzornog odbora usprotivili. Danas je 2023., točno 100 godina otkako je sisačka rafinerija počela s radom, 100 godina, rekao sam, proživila je i Prvi i Drugi svjetski rat i Domovinski rat, nažalost Andreja Plenkovića nije. Katastrofalnoj odluci kojom, koju je zapravo donio Andrej Plenković kao najodgovornija osoba u Hrvatskoj, predsjednik Vlade, Sisak je prestao biti industrijski grad. Stotine sisačkih obitelji gurnuto je na rub egzistencijalne nesigurnosti, a sudbina Siska na primjeru sisačke rafinerije nažalost postala slična sudbini tolikih hrvatskih tvornica i tolikih hrvatskih gradova. Transport hrvatske nafte, hrvatskog prirodnog bogatstva, našeg, našeg, svih nas, crnog zlata, u Mađarsku u sred energetske krize i rekordnih cijena energenata, kako drugačije nazvati nego izdajom? Postoji li druga riječ za takvu činidbu? Drugi krak INA-e, nezakonita preprodaja plina, afera svih afera, milijarda kuna, 500 milijuna na računu umirovljenika, ispočetka nitko ne zna ljude, kad ono odjednom ponovno isti narativ, isti kumovi, dugogodišnji prijatelji, nižerangirani članovi stranke, kupovali, možete misliti, mudrosti po 19, prodavali po 210 eura. Zašto je odgovornost na Vladi? Vlada, budući je tvrtka dijelom u državnom vlasništvu, preko nadzornog odbora ima ključan politički utjecaj na isti taj nadzorni odbor i na poslovanje te tvrtke. Nažalost ta ista Vlada i predsjednik te Vlade snose najveću političku odgovornost za ovaj skandal i novu sramotu koja u potpunosti demoralizira građane RH. Na taj slučaj, na dodatni presudu Vrhovnog suda u slučaju Hernadi-Sanader po 2 i 6 godina zatvora, od koje su sve instance u državi oprale ruke jer eto, ništa se ne može napraviti, ne može se pozivati na ništetnost ugovora, govorimo o kriminalu, govorimo o pravomoćnim presudama i mi u svojoj državi ne možemo ništa, pa čemu onda naša država? Čemu zakoni? Čemu instance? Druga afera koja nažalost zabavlja hrvatsku javnost u režiji koalicijskih partnera SDSS-a i HDZ-a. Potpredsjednik Vlade g. Boris Milošević bio je prva žrtva, zbog popisa tvrtki koje trebaju dobiti naše novce. Nemojmo se praviti naivni, to je dio koalicijskog paketa gdje se osmislili program pod krinkom brige za manjine. Međutim, kako čitamo sada iz SMS poruka, sada i kolegica Jeckov razmjenjuje poruke sa 20-ak i 30-ak tvrtki koje trebaju dobiti novce, koji su njihovi. koji su njihovi. Devet godina vodim Grad Vukovar. Desetine milijuna kuna sam podijelio tvrtkama ispred Grada Vukovara naših novaca. Palo mi na pamet nije da ikoga gledam kroz lupu nacionalnosti, stranačke pripadnosti, bilo čega drugoga osim uvjeta natječaja. I trebamo se praviti da o tome čelnici stranaka gospodin Pupovac i gospodin Plenković ništa ne znaju. Pa kako zamišlja glavna državna odvjetnica te sastanke koalicije? O čemu razgovaraju kada se nađu ako ne promišljaju situaciju jesu li interesi zadovoljeni, jesu li obećanja podmirena? Dolazimo do afere Softver. Prvo uopće pojam „najbržeg prsta“ mislim da nije pojam kojeg jedna moderna, demokratska država, a poglavito Hrvatska smije imati. Najbrži prst je nešto što asocira na Divlji zapad i najbrži prst nije i ne bi trebao biti ključna evolucijska sposobnost koja razlikuje uspješnu od neuspješne tvrtke. Gdje su nestali poslovni planovi, potencijali, vizije? Stvorili ste na žalost u Hrvatskoj okruženje Divljeg zapada u kojem cvjeta korupcija i u kojem vi mislite kako ste rekli da možete što god hoćete. europski javni tužitelj pokuca na vrata vidimo da baš tome nije tako. U kontekstu ove afere najavio sam dva pitanja. Svest ću ta dva sada samo na jedno. Kako nam je poznato, barem je meni poznato, a vidim i nekim novinarima, barem 5 sastanaka sa Gabrijelom Žalac tada u statusu osumnjičenika koju ste tada uvodili na sporedne ulaze u zgradu Vlade i održavali sastanke na kojem ste joj u tom statusu obećavali zaštitu od kaznenog progona zbog namještanja višemilijunskog natječaja. Pitam se, ključno pitanje koje se pita i cjelokupna hrvatska javnost. Tko će to činjenično prvo, prvi potvrditi Europskom javnom tužitelju, vi ili bivša ministrica? Iz prepisaka glasnogovornika Vlade, ministara, direktora državnih poduzeća koje su osobni izbor predsjednika Vlade vidljiva je sva bijeda sustava koji je oktroirao gospodin Andrej Plenković, sustava koji razdire hrvatsko nacionalno tkivo, prakse u kojima se promovira stranačko zapošljavanje i protuzakonito djelovanje. Takvo ponašanje za vas možda jest ne tema, ali jest i veliki hrvatski problem. „Smatram da stranka ne može biti talac političke sudbine bilo kojeg svoga člana. Naime, okolnosti u kojima bi makar i u tragovima mogle podsjećati na ono što je bilo sa našom strankom prije nekoliko godina bile bi sigurno štetne i reflektirale bi se na buduće izbore. Od modernih političara očekuju se najviši standardi i transparentnosti, odgovornosti i integriteta što je preduvjet za kredibilno političko djelovanje“, 28. svibanj 2016. godine govorio je tako Andrej Plenković, tada Plenki prije nego što se pretvorio u AP-a i šefa. Točka broj 2, neprovođenje pravodobne obnove potresom pogođenih područja. Republika Hrvatska razorena u ratu u poluizoliranoj situaciji u kontekstu međunarodne zajednice obnovila je 158 tisuća domova razrušenih u ratu u razdoblju od svega 3 godine. Sve to bez isticanog kreditnog rejtinga, bez Europskih fondova solidarnosti i otpornosti oslonjeni sami na sebe. Međutim, ta država je tada imala više snage i suverenosti, ali i empatije i brige za svoje građane nego današnja država koja ima kreditni rejting, ima na raspolaganju EU fondove i kako nas je uvjeravao predsjednik Vlade pripada zajednici 15 najrazvijenijih država u svijetu. Međutim, nakon 2 godine i 3 zime sve što smo vidjeli i doživjeli po pitanju obnove ulazi u anale hrvatske nesposobnosti, jer smo u tom periodu svjedočili policijskom hapšenju i smjeni ministra graditeljska Darka Horvata, ostavci direktora Fonda za obnovu gospodina Vanđelića, micanju državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje gospodina Hanžeka i smjeni ministra Paladine. Ali jednako tako obnovi 6 kuća i na kraju dolasku novog ministra gospodina Bačića koji nas je izvijestio da plan obnove ne postoji. Ukoliko ćemo prebaciti ovu priču na odgovornost, na odgovornost vas koji podržavate rad ovakve Vlade u odnosu na 5 tisuća ljudi koji su dvije godine u kontejnerima to je ukupno 3 milijuna 650 tisuća podijeljeno na vas 77 koji dajete podršku ovakvom radu svatko od vas je krivac za 47 tisuća noći provedenih u kontejneru. Ljudi koji obnovu i novu zimu čekaju u kontejnerima uzalud od ovakve Vlade čekaju, čekaju se i nadaju da će dobiti egzistencijalnu pomoć sukladno civilizacijskim normama. Jer eto ako ništa drugo barem uredno plaćaju porez ovoj državi. Neprovođenje sveobuhvatne zdravstvene reforme žalosna je činjenica da cijeli zdravstveni sustav i svaka njegova komponenta žive u suglasju da puno toga nije dobro, da su pod hitno potrebne strukturne reforme dok mi bilježimo i dalje 7 i 8 milijardi kuna godišnje gubitaka u zdravstvu, dok smo propustili iskoristiti 200 milijuna kuna za digitalizaciju HZZO-a, ali na žalost kroz neučinkovit zdravstveni sustav propuštamo i produljiti očekivano trajanje života u Republici Hrvatskoj, trajanje života svojih sugrađana. Na žalost hrvatski liječnici koji postižu izvrsne rezultate prepušteni su sami sebi i njihov rad na žalost prečesto počiva isključivo na domoljublju i entuzijazmu. Pitanje do kada? Neistraživanjem, neprocesuiranje ratnih zločina počinjenog od strane velikosrpskog agresora u vrijeme Domovinskog rata. Podsjetit ću vas i sad ste kolege iz većine dali svoju potporu i svoj glas glavnoj državnoj odvjetnici. Podsjetit ću vas na činjenicu, na Nürnberške procese koji su nakon Drugog svjetskog rata trajali. I gledajte čuda s 19. studenim su počeli '45., trajali do listopada '46. i sve je bilo gotovo. Tko su osuđeni? Pa Göring i ekipa, glavni ne oni pijani, ne oni tamo 2000 kilometara na istok nego glavna ekipa jer je stvar političke higijene i političke poruke. Na žalost mi tu poruku kao društvo nismo poslali, nismo je poslali jer nema dovoljno hrabrosti, čestitosti, emocije da se Hrvatsku istjera na pravi put, da se stradalnicima iskreno zahvali na kraju ne ni nešto posebno, nego čisto ono ljudski jer svaki ljudski život zaslužuje pravičnu kaznu ukoliko je nasilno otet i oduzeto onako kako su u Domovinskom ratu oduzimani životi. Na kraju pod pet kršenje prisege dane prilikom preuzimanja dužnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Pri stupanju na dužnost gospodin Plenković je prisegnuo da će svoju dužnost obavljati savjesno i časno poštujući Ustav, zakone, pravni poredak RH. Međutim iz gore navedenog razvidno je da isti nije postupao sukladno danoj prisezi čime je skršena njegova vjerodostojnost ali na žalost i narušena vjerodostojnost Republike Hrvatske. Vi ste gospodine predsjedniče stvorili koruptivno ozračje do sad neviđenih razina koje po zatrovanosti i štetnosti po Hrvatsku državu i društvo nadmašuje period vladavine Ive Sanadera za kojeg sam mislio da ga je nemoguće ponoviti, a kamoli nadmašiti. Stvorili ste zatrovan sustav u kojem stradavaju u suštini pošteni ljudi jer pod pritiskom postaju kriminalci i završavaju u zatvorima i DORH-ovima i na kojekakvim drugim mjestima, a lista imena ministara, državnih tajnika, ravnatelja i ostalih je na žalost pre, preduga. Iz svega navedenoga vidljivo je da je politika koju promovirate pogubna za hrvatske nacionalne interese, hrvatsko gospodarstvo, životni standard građana te državnu sigurnost. Popis upropaštenih tvrtki i radnih mjesta je je također vrlo dug od Orljave, šećerane u Osijeku, Virovitičke šećerane, INKER-a u Zaprešiću. Međutim, ono što uporno odbijate je preuzeti odgovornost za nemjerljive materijalne i moralne štete koje je vaša vladavina posredno i neposredno nanijela državi i društvu gdje je to najočitije kroz varijablu masovnog gubitka stanovništva. Po tome svemu se vidi da Hrvatsku vodite u kolaps, međutim vi nam iskreno više i niste tema jer novinari, političari, ali i vaše stranačke kolege koje sudjeluju u utrci za vašeg nasljednika znaju da je to sada već polako prošlost. Tema ste vas 77 koji ovdje sjedite jer imate prigodu zaustaviti rasulo u državi i kriminal koji se događa na svim razinama recite mu dosta. Nemojte udariti pečat na korupciju kao što je bilo u slučaju Ive Sanadera. Hvala vam lijepo. Kolega Penava dobro možete samo kratko jer imamo jednu povredu Poslovnika. Kolegice Jeckov, izvolite. Zahvaljujem. Povrijeđen je članak 238. omalovažavanje saborskih zastupnika. Ja da bi odgovorila na prozivke koje su upućeni meni osobno i stranci kojoj pripadam, ja moram znati sa kim razgovaram. Da li razgovaram sa predsjednikom Domovinskog pokreta ili pak sa predsjednikom nezavisne liste Ivan Penava. Kada mi se na to pitanje odgovori, Hvala vam./… … s kim razgovaramo onda ćemo i odgovoriti na pitanje. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Jeckov znadete i sami da to nije bila povreda Poslovnika nego replika pa dobivate opomenu. Javio se i kolega Mlinarić, izvolite. 238. moram reagirati vrijeđanje saborskog zastupnika. Gospođo Jeckov ja ću vam odgovoriti s kim pričate. „Draga Ana možemo li se vidjeti u sljedeću srijedu u terminu koji vama odgovara u svezi manjinskih natječaja?“ Gospođo Jeckov evo pričate tu o korupciji i kriminalu i mislim da bi trebao se DORH baviti sa vama. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Mlinarić, ne znam čime ste iz ove kratkog citata zaključili da se radi o korupciji i kriminalu i osim toga replicirali ste, pa dobivate opomenu. Neće kolegica Jeckov, o.k. Onda idemo sada sa replikama. Prva je na redu kolegica Selak Raspudić, izvolite. Uvaženi kolega slažemo se sa zahtjevom za opoziv i želimo dodati još nekoliko stvari. Poplašio se Andrej Plenković, nije se još sakrio u briselsku rupu, ali se pokušava medijski sakriti iza neradne nedjelje i rasprava o njoj trebala bi prikriti raspravu o njegovom opozivu. Nikada u povijesti demokratske Republike Hrvatske nismo imali tako autoritarnog cenzora koji je odnarođen od problema sa kojima se suočava hrvatski narod. No, ja ću vas upitati nešto sasvim konkretno. Kada vidim ovdje raspored članova Vlade koji su se usudili doći čuvati leđa našem premijeru, a nisu svi ovdje i kad vidimo da se na začelju nalazi njihov nekadašnji izborni maneken koji im je trebao biti ključ izbornog uspjeha kada su se hvalili sigurnošću koju nisu čuvali Upadica: Hvala vam lijepa kolegice Raspudić./... mislite Molim vas, ovdje je i kolega ministar pa, mislim da ipak zaslužuje i određeno poštovanje. Izvolite kolega Penava. **Penava, Ivan (DP)** Hvala vam na pitanju. Doista ne bih špekulirao tko će izaći prvi i u kojem pravcu, rekao sam i u obraćanju, mediji to pišu već godinama, lista osoba koji su završili iza rešetaka je predugačka, poznavajući neke od tih ljudi doista mislim da u suštini je tu bilo dosta poštenih ljudi, nažalost kako sam i rekao, stvoreno je toliko zatrovano koruptivno okruženje koje u načelu od poštenih ljudi čini kriminalce jer je pritisak toliki da se izdržati ne može, ljudi kao ljudi, kao i svi mi imao svoje slabosti, ali ono što je ključno i što je posebno opasno za RH u ovom trenutku, da su našli načine kako bajpasirati strukture ove države, izmanipulirati ih i raditi u, protivno benefitima svih građana zemlje. ona zapravo pokazuje da su maske pale. Slično kao i kad se glasovalo o slanju, odnosno o obuci ukrajinskih časnika, odnosno podršci Ukrajini. Vi kao navodno desni, navodno nacionalno svjesni Domovinski pokret, surađujete dakle sa SDP-om, kao prst i nokat, navodno svjesni nacionalni Most surađuje sa Možemo, ali i Domovinskim pokretom, a svi zajedno surađujete sa klubom u kojem je ekstremno lijevi, Radnička fronta i svi ste sretni i očito zapravo isto mislite. Zapravo nema, nemojte se izdavati građanima za nešto drugo nego što jeste. neće surađivati na rušenju korumpirane vlade, ali zašto vi, akademiče Reiner i kolega Bošnjaković se nalazite u kasnim satima s lijevom opozicijom i pregovarate o tome kako onemogućiti referendum? Vi ste ti koji pregovarate i surađujete sa lijevima oko loših stvari, a mi ćemo uvijek surađivati sa svima oko dobrih stvari, a to je borba protiv korupcije. Imamo sada, kolega Dretar je odustao, je li tako? Netko se javio još. Kolega Reiner, izvolite. A, ne, moramo prvo povrede Poslovnika. Izvolite kolega Reiner. Znam da ću dobiti opomenu, ali moram reći da kolega Grmoja očito ima neka snoviđenja, priviđenja, ne znam, vjerojatno mu se pogoršalo nešto zdravstveno stanje jer ne znam kad sam se ja to u kasnim noćnim satima susretao sa kolegom Bošnjakovićem i sa navodno lijevim strankama. Pa oni, oni su lijeva stranka, pa Možemo! je lijeva stranka, sad se to javno vidi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Reiner, dobivate opomenu, naravno. Ne možete još odgovoriti na repliku jer imamo još povrede Poslovnika. Kolega Bošnjaković, povreda Poslovnika, izvolite. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Povrijeđen je čl. 238, nije baš u redu iznositi neistine. Doista, navečer nikakvih sastanaka nije bilo, a sutra imamo konzultacije vezano za promjene Ustava koje su objavljene, na koje ste pozvani i vi kao jedan od klubova u Saboru. (HDZ)** Kolega Bošnjaković, isto tako, opomena, kaže mi kolegica Kristina, kolega Grmoja, vi ste isto dobili opomenu, ne znam da l' sam vam to rekao ili nisam, da. Ovaj, nastavljamo dalje sada s povredama Poslovnika, imamo kolegu Bulja sada, izvolite. Hvala lijepo. Povrijeđen je čl. 238, a ja povlačim ovaj svoju povredu Poslovnika jer je kolega Bošnjaković priznao suradnju oko ukidanja referenduma na demokratsko pravo odlučivanja. Surađuje sa ljevicom.

Da. Sada smo na odgovoru na repliku, izvolite kolega Penava. **Penava, Ivan (DP)** Uvaženi kolega Reiner, doista ne mislim na ovu temu strančariti i skretati fokus s onoga što je bitno, tako da ću vrlo rado ponijeti svaku kritiku i križ na ovu temu da smo s lijevima, s desnima, s crnim vragovima, itd., samo jedno pitanje ostaje onako u fokusu i trudit ću ga se držati i danas koliko god budem mogao u fokusu, što je desno, što je časno, što je domoljubno, što je hrvatsko u zatvaranju Rafinerije Sisak i u izvozu hrvatskog nacionalnog blaga u Mađarsku? Gordan (HDZ)** Sada je na redu sa replikom kolegica Vidović Krišto, izvolite. Kolega Penava, korupcija ima svoje zakonitosti kako bi se mogla provoditi. Potpuno je jasno da Vlada ne može korupcionaški djelovati ako je Sabor funkcionalan i ako nadzire Vladu. U Hrvatskoj je Sabor blokiran i ne nadzire Vladu. U Hrvatskoj svjedočimo raspodjeli plijena, tj. imovine hrvatskih građana. Tako je i HEP pod kontrolom Plenkovića, ali je zato Hrvatska pošta i korupcija u toj pošti pod kontrolom predsjednika Sabora Jandrokovića. Isto tako provedbu cenzure u medijima, tj. potkupljivanje medija vrši Jandroković putem agencije Real Grupa u vlasništvu izvjesnoga Krešimira Prosolija. Tu se agenciju inače u informiranim krugovima naziva Fimi Medijom br. 2. Što bi po vašem mišljenju trebalo učiniti protiv ove, ja ću reći, korupcionaške okupacije Hrvatske? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Krišto, dajte argumentirajte, molim vas, vi mene uporno prozivate za neke stvari, ne dajete mi nikakve argumente niti dokaze, a to što radite je kleveta. Pa dajte molim vas recite, dokažite to ako ikako imate nekih dokaza. Ja ovako sam u vrlo neugodnoj situaciji da me vi prozivate. Ali ne idete, načelni ostajete. Recite konkretno što je.

Dakle kolegice i kolege, ovdje ima nekih koji kleveću i lažu i to je činila kolegica Krišto već više puta. To je radila i jučer kada je bilo izlaganje glavnog državnog inspektora. Kada se nekog optuži za korupciju i kriminal onda valjda treba podastrijeti i nekakve dokaze, a vi to uporno činite zaštićeni svojim saborskim imunitetom. Dakle, kada nekoga tako optužujete dajte dokaze. Prijavite me DORH-u. Ovako je vrlo nekorektno da izjavljujete takve stvari, da vas ja ne mogu tužiti, a da vi imate … …/Upadica se ne razumije./ … A zato

Hajde klevetnice prestanite govoriti. Kolegice Selak Raspudić izvolite. Članak 238. Unizili ste vlastitog šefa jer ste maknuli fokus s rasprave o njemu na raspravu o samome sebi i ne znam kako će vam on to moći oprostiti. I treba dodati novu poslovničku odredbu kada se spomene ime Gordana Jandrokovića u bilo kojoj situaciji ovo postaje rasprava o Gordanu Kolegice Selak Raspudić, dakle ja sam optužen po nekoliko, po već ne znam koji puta od strane zastupnice Vidović Krišto za korupciju i kriminal. Ja ju pozivam da ona podastrije dokaze. Ona to ne čini, nego me kleveće i to uporno radi i ponavlja. Vi znači podržavate, vi podržavate? … /Upadica Vas nisam ništa pitao kolegice Vidović Krišto. Ja odgovaram sada kolegici Selak Raspudić. Dakle, ako ćemo dozvoliti tu vrstu rasprave onda morate biti svjesni da ćete biti izloženi najgrubljim, najgorim, najvulgarnijim uvredama. … /Upadica Vidović Krišto: Po kojem poslovničkom članku vi polemizirate sa zastupnicima?/ … Kolegice Vidović Krišto s vama uopće ne polemiziram

Zahvaljujem se. Predsjedavajući, ovo je sada već opetovana situacija gdje vi van Poslovnika sebi dodjeljujete riječ odnosno uzimate riječ van propisanih formi. Niti je replika, niti je povreda Poslovnika. Vi ste kada, bez obzira što predsjedate sjednicom kada ulazite u dijalog i jedan ste od zastupnika i trebate poštovati Poslovnik. Ja ću tražiti da se ovo na Odboru za Ustav razriješi. Pozdravljam vašu inicijativu. I ja bih volio da se takve stvari razriješe, jer ako je vama prihvatljivo da se predsjednika Sabora neargumentirano bez dokaza uporno naziva korumpiranim i kriminalnim … Ne, ne, ne. Ovo nije baš uobičajena praksa tako da se ja moram nekako zaštititi. Pa ja sada kad odšutim pa to znači da je to u redu, da prihvaćam to. … /Upadica Kolega Dretar izvolite. su nešto što se radi na sudu, a o kvaliteti ili vjerodostojnosti izgovorene riječi odlučivat će birači na izborima. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** A vidite, meni je ipak stalo nekako do moga digniteta za razliku od vas koji niste odgovorili kolegi Škori kada vas je prozvao. To je isto zanimljivo, ovaj vjerojatno ne treba ništa odgovoriti ako imaš nekakvog tereta na leđima. Kolegice Glasovac izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora povrijeđen je članak 237. i 238. od vas. Vi možete izricati stegovne mjere i očitovati se o onome što zastupnici kažu u smislu povrede Poslovnika. I vaša obveza je da čuvate red na sjednici i da omogućite raspravu.

Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora povrijedili ste članak 237. i članak 238. Opetovano se uvlačite u raspravu sa kolegicom Krišto braneći sebe a da ste više puta svim saborskim zastupnicima objašnjavali da imaju presicu, izjavu itd. i da neka na taj način brane svoj dignitet, pa vas pozivam da vi to radite na isti način na koji sugerirate svim saborskim zastupnicima. i u drugim situacijama, ne samo kada se mene spominjalo nego i druge zastupnike koje su optuživali za korupciju i kriminal stao u zaštitu tih zastupnika. Dakle, nije to prvi puta. To nije prvi puta, a ovdje se radi o jednoj sustavnoj politici iznošenja neistina. A čujte ja se moram, ja nemam drugi način nego se ovako obraniti. Nemojte ljudi, ja ne mogu dići repliku, ja ne mogu dići povredu Poslovnika. Ja se branim na ovaj način. Kolega Bauk izvolite.

Razmislit ću o tome, da to nije loš prijedlog zato što se nalazim u situaciji da se moram zaštititi od ovakvih izjava, ali okej, možemo i tako, možemo i na taj način. Dobro, ali žao mi je sad što smo otišli s teme, međutim morate i mene shvatiti. Imamo odgovor na repliku kolege Penave na izlaganje kolegice Vidović Krišto, u odgovoru na naše pitanje najbolje zvonit će podatak i brojka od 413 tisuća 56 osoba koliko je RH izgubila u posljednjih 10.g., tome dodajte činjenicu o kojoj cijela Slavonija zapravo svjedoči, ali jednako tako Lika, Banovina, Dalmatinska zagora, da život postaje nemoguć, organizacija života u tom prostoru postaje nemoguća jer nema niti keramičara, ni automehaničara, nema ničega i to je onaj poziv svima vama i vama kolegama iz HDZ-a za koje sigurno znam da volite ovu zemlju, barem dio vas istinski i da vam je važnija od stolice i fotelje, nemojte molim vas, niko od vas uvjeravati me da idemo u dobrom pravcu i da situacija u kojoj nam se nalazi država da je ispravna, dobra i da je u top 15 u svijetu.

Centra i GLAS-a u trajanju od 10 minuta da probamo vratiti raspravu meritumu. Ovo je rasprava o opozivu premijera Andreja Plenkovića, o opozivu predsjednika Vlade. Mi smo ovu raspravu odnosno rasprava je otišla u smislu poslovnika i o tome kakva prava saborski zastupnici imaju ili ne imaju. Dakle mi imamo najdugovječnijeg premijera koji je došao ovdje da bi objasnio što je on to tako uspješno napravio kroz svoj mandat. Ima još svega godinu mandata ili malo više, pa pretpostavljam da ima interes da sve one reforme koje je propustio napravit u ovih 7.g. napravi u to preostalo vrijeme i meni ga je žao vidjeti da ovdje sjedi i vrti palčeve i čeka kad ćemo mi sa ovim svim temama povrede poslovnika završit. Stoga lijepo molim da se vratimo meritumu, da se vratimo ono za što se danas ovdje nalazimo, a to je opoziv Andreja Plenkovića i da imamo priliku reći zašto mislimo da najdugovječniji predsjednik Vlade nije odradio svoj posao ili u onom dijelu u kojem je radio je loše odradio, a prilika koja mu je još ostala kroz godinu dana je loše da on zajedno ovdje sa svojim najužim timom sjedi i dosađuje se dok mi govorimo o povredama poslovnika, hvala lijepo. Slažem se, pa ćemo sada napraviti onda stanku do 16 sati.